(HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici.

Tako smo gotovi sa iznošenjima stajališta i sad prelazimo na sljedeću točku dnevnoga reda. Konačni prijedlog Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Zakon donosimo po hitnom postupku, a razlozi za izmjene Sukladno članku 206. Poslovnika prihvaća se kao što sam rekao hitni postupak i objedinjuje se prvo i drugo čitanje, što znači da amandmani se mogu podnijeti do kraja današnje rasprave. Na osnovi članka 197. Poslovnika raspravu su provela dva odbora Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Sa nama je gospodin državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastruktura gospodin Josip Bilaver. Hoćete dati uvod? Izvolite.

zastupnici. Republika Hrvatska kao pomorska država živi s morem i od mora, te kao zemlja sa više od 1000 otoka od kojih je 50 naseljenih na toj tradiciji, prirodnom bogatstvu temelji razvoj pomorstva kao jednu od strateških odrednica razvoja gospodarstva. Jedan od osnovnih strateških ciljeva Vlade RH a time i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je prije svega održavanje trajne povezanosti otoka sa kopnom i otoka međusobno kao i povećanje učestalosti postojećeg, te uvođenje novih linija u pomorskom prometu. Time se osigurava bolja mobilnost stanovništva, brži i ekonomičniji prijevoz, ujednačeni razvoj županija, povezanost raznih vidova prometa što je istovremeno i preduvjet razvitka gospodarstva i stvaranja boljih uvjeta života kao i ostanka stanovništva na otocima. Trenutno važećim Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu uređuje se sustav javnog linijskog pomorskog prijevoza kojim se osigurava redovita pomorska povezanost naseljenih otoka sa kopnom i naseljenih otoka međusobno s primjerenim brojem redovnih linija u oba pravca radi ostvarivanja općeg gospodarskog interesa koji se ogleda u poticanju demografskog i održivog gospodarskog razvoja otoka, te unapređenja uvjeta života i rada ljudi na otocima. Zakon je od svoga stupanja na snagu 2006. godine mijenjan i nadopunjavan šest puta zbog usklađenja sa propisima EU o primjeni načela slobode, pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica, pravima putnika prilikom putovanja morem i unutarnjim plovnim putevima. Odlukama i priopćenjima Europske komisije u svezi državnih potpisa koje se dodjeljuju brodarima za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, te proširenjem povlaštenih kategorija putnika koji ostvaruju pravo na besplatni i povlašteni prijevoz. U međuvremenu su stupili na snagu Zakon o javnoj nabavi, te Zakona o koncesijama a s obzirom na to da se radi o zakonima koji se uređuju postupci javne nabave te davanje koncesija koji se primjenjuju i prilikom javnog nadmetanja za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog interesa odnosno davanje koncesija za obavljanje javnog prijevoza na linijama bez obveze javne usluge. Potrebno je novim zakonom uskladiti posebnosti javnog linijskog prijevoza s tim zakonima. Donošenje novog Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu prvenstveno će se uskladiti odredbe vezane uz postupak davanja ovlaštenja za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog značaja s propisima EU. Nadalje, postupci koji se odnose na postupanje prije dodjele potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge uskladit će se sa Zakonom o državnim potporama. Novim zakonom će se urediti i pitanja raspodjele koncesijske naknade na profitabilnim lokalnim, županijskim i međužupanijskim linijama s obvezom javne usluge koje se dodjeljuju temeljem propisa kojima se uređuje koncesija. Donošenje ovog zakona posebno je važno za brodare prilikom obavljanja obveze javne usluge temeljem ugovora o javnoj usluzi, a koja nisu bila uređena dosadašnjim zakonom npr. promjena broda tijekom važenja broda o javnoj usluzi, godišnje poravnanje naknade za javnu uslugu na neprofitabilnim linijama, pitanje uvođenja novogradnje na liniju koja su povezana s rokom na koji se povjerava obavljanje javne usluge i sl. Također, novim se zakonom uređuje i obveza vraćanja primljene naknade za javnu uslugu u državni proračun ukoliko bi ona premašivala ono što je potrebno brodaru za podmirenje neto troškova obavljanja javne usluge, a što do sada nije bilo adekvatno uređeno postojećim zakonom. Zahvaljujem. Hvala i vama. Imate nekoliko replika, g. Ante Bačić prva. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Zanima me da li se razmatra o elektrifikaciji dijela plovila dijela plovila kroz nabavu i poticaj na plovila koja ne zagađuju okoliš pošto i ovim zakonom se pridonosi samoj zelenoj tranziciji, a i znamo da u sklopu NPOO i kroz reformu samog pomorstva i unutarnje plovidbe spominje se i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Vidimo da neka plovila na struju su već uvedena u nekim nacionalnim parkovima, ali za ove nekakve kraće linije koje sad imamo. Mislim da bi to bio dobar smjer ministarstva, ne znam jeste li razmišljali o nekakvim poticajima i potporama baš da se prilagodimo upravo toj zelenoj tranziciji na koju nas i sama Europska komisija na neki način usmjerava. Hvala. **Radin, Furio Josip (HDZ)** Zahvaljujem g. zastupniče na pitanju. Inače mi smo od članstva u EU rekao bih jako profitirali baš izrazito je to vidljivo u ulaganju u pomorsku infrastrukturu u rekonstrukciju proširenje, izgradnju novih luka i lučica pa možemo se pohvaliti sa preko milijardu kuna povučenih sredstava iz EU iz Operativnog fonda Konkurentnost i kohezija. Godišnje također smo davali preko 80 milijuna kuna iz državnog proračuna za unapređenje lučke infrastrukture za one projekte koji nisu mogli biti kandidirani na fondove EU te preko 10 milijuna kuna ulaganja u pomorsko dobro. dobro. Dobro ste detektirali, ono što nam predstoji je svakako ulaganje u obnovu flote, a prije toga u obnovu infrastrukture u punionice i prije svega tu mislim i na LNG, ali prije svega i vodik i baterija …/Upadica Radin: Hvala./… u što ćemo sigurno ulagati u budućem razdoblju.

prije desetak i više godina ovo vrijeme i ono vrijeme je neusporedivo što se tiče brodskih linija i mislim da je ovaj zakon napravljen jako dobro i da je obuhvatio sve ono što je nužno da bi se doista uredio prijevoz prema otocima. Meni je jako drago da ste ovdje kad ste govorili o povlasticama da ste uključili sve kategorije, a posebno one koji koji su bili izostavljeni, a to su djeca sa posebnim potrebama. Moje pitanje je isto tako koliko u usporedbi sa drugim državama, otočnim državama Grčka, Italija, Francuska, Skandinavske zemlje koliko mi imamo ne profitabilnih linija i

što pokazuje na neki način dvije stvari, jedna je da država uz velike i financijske napore želi zadržati naše stanovništvo na otocima bez obzira na trenutni broj stanovnika na tim otocima i također pokazuje da su nažalost od 50 naseljenih otoka veliki broj njih rijetko naseljeni. Međutim, to nas nije do sad sprječavalo, a neće ni ubuduće da održavamo te linije, a i ovaj novi zakon nam daje za pravo vjerovati i na neki način i potvrdu smjera Vlade da ćemo i dalje održavati te linije. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Ovaj zakon sa Zakonom o otocima su dva najvažnija zakona koji utvrđuju način rješavanja intervencija države, postupanja županija, gradova i općina na hrvatskim otocima. Dugo vremena je Zakon o otocima bio onaj zakon koji je regulirao određene poboljšice, subvencije, potpore otočanima, tek kasnije ovim zakonom su preuzete odredbe koje definiraju prijevoz i plaćanje i potpore za povlašteni ili besplatni prijevoz. Držim da bi trebalo u ovom zakonu predvidjeti, a Klub zastupnika HDZ-a će dati amandman u kojem ćemo amandmanu predložiti da se za cjelogodišnji besplatni prijevoz uključe i vozila vatrogasnih postrojbi koji su u pravilu u vlasništvu dobrovoljnih vatrogasnih društava, a koji su pak u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Na taj način mislim da ćemo značajno pomoći i jedinicama lokalne samouprave, ali prije svega vatrogascima

I do sada su vatrogasci bili uključeni, dobrovoljni vatrogasci nisu bili uključeni i to u onom dijelu kad su bile intervencije, međutim s obzirom da znamo da je otežano na neki način i financiranje posebice dobrovoljnih vatrogasnih društava, mislim da je to svakako opravdano rekao, evo vjerujem da će vlada prihvatiti i ovaj amandman po vašem osobnom mišljenju koja je to najveća korist koju će imati naši otočani, proširenje svih ovih kategorija povlaštenog i besplatnog prijevoza, jel to stabilnost brodarskih linija makar neprofitabilnih? Usvajanjem ovoga novog zakona u biti što najviše naši otočani dobijaju? Sad vaše osobno mišljenje, hvala. **Radin, Važno je naglasit da trenutno naši otočani i ovakav veliki široki sustav i prava broja linija, učestalost linija je sigurno jedan od najkvalitetniji, ako ne najkvalitetniji u EU. Tako da po pitanju kvalitete i on je do sada bio na visokom nivou, međutim ovaj zakon će omogućiti da te linije na pojedinim linijama gdje postoji interes budu i učestalije. Svakako će omogućiti nastavak financiranja dosadašnjih, pa i neprofitabilnih linija jer nam je stalo do, do lokalnog stanovništva, a kao što sam prije rekao, evo vjerujem da će vlada prihvatiti i ovaj amandman gdje će svi dobrovoljni vatrogasci i vatrogasna društva tokom cijele godine neovisno o intervencijama imati besplatan prijevoz i mislim da su to uz transparentnost zakona i buduće koncesionare na pojedinim linijama najveći benefiti ovog zakona. Gospodin Arsen Bauk. teškoćama u razvoju i to se dogodilo. E, a drugi najdraži dio će mi biti ovo što je kolega Bačić rekao, a to je za vatrogasce. Naime, prije nekoliko godina osobno sam dao zaključak koji je tada parlamentarna većina odbila da se vatrogasci uvrste u ovu skupinu s besplatnim prijevozom. Gradonačelnica grada Korčule i gradonačelnica grada Supetra u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću su to predložile i predlagatelj je prihvatio, ali nije unio u zakon. Tako da će Klub HDZ-a i Klub SDP-a predložiti amandman da se to ovoga popravi i onda što vlada drugi put prihvatit. Ja mogu samo kazat aleluja dvaput je dvaput. Hvala. Josip (HDZ)** Zahvaljujem poštovani g. zastupniče. Ja se sjećam kad smo razgovarali tada o inicijativi udruge „Brački pupoljci“ da smo jednoglasno ovdje zaključili da to nije zapravo zasluga niti tada i danas vladajuće većine, a niti oporbe nego da je to nekakvo civilizacijsko postignuće i da je zapravo priznanje su, koje su to tada predložile, a vlada je zapravo ta koja je to tada prihvatila i u tom trenutku nismo prisvajali ni na koji način nitko od nas nikakve političke poene tako da mi je, ja ću ostati i dalje na onom zaključku koji je bio prije nekoliko mjeseci. Što se tiče ovog prijedloga istina je da smo dobili između ostalog i te, i ta, i ta pitanja o javnom savjetovanju i ta se rasprava vodila i prije i prije u tijeku izrade zakona i poslije, tako da evo i to je jedna velika, veliko postignuće koje će vlada prihvatiti. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, evidentno je da zapravo ovaj zakon se harmonizira sa dijelom propisa EU, dijelom nacionalnih propisa od Zakona o javnoj nabavi itd., a vidimo da u postojećem zakonu nije bila evidencija ukrcaja putnika i vozila na brod, da se ovim novim zakonom to uvodi. Zbog čega je potrebna ta statistika, zbog čega nam je potrebna ta evidencija broja putnika i vozila koji se ukrcavaju na brod? Hvala. Zahvaljujem poštovani zastupniče. Bila je evidencija, al ne tako striktna i rekao bih ne tako transparentna, tako da mi ovim uvođenjem sustava na sve brodove koji obavljaju prijevoz u obalnom linijskom ćemo doskočit nažalost onima koji su privilegija kojom je Vlada RH propisala i koji je sabor izglasao da ne bude kršenja odnosno zlouporabe od strane pojedinaca koji su na neki način manipulirali sa otočnim iskaznicama, tako da ovaj jedan sustav koji ćemo uvesti u sve brodove će spriječit takve stvari, anomalije u budućnosti, mislim da je to dobro. **Radin, Furio Poštovani državni tajniče, evo ja ću vas upozoriti na jednu sitnicu o kojoj se nadam se vodi računa, a to je kod davanja koncesija za javne usluge prijevoza da se ne izdvajaju linije što je bio slučaj koje su iznimno profitabilne, a da se državnoj tvrtki kao što je Jadrolinija ostavljaju one koje su neprofitabilne. Imali smo sličnu situaciju odnosno imamo je u Hrvatskoj pošti gdje danas neke usluge zapravo može raditi i profitabilne bilo tko i zapravo i postoji interes, dok Hrvatskoj pošti kao državnoj tvrtci zapravo ostaju mnoge usluge koje moraju obavljati po zakonu, a ne donose profit odnosno ne donose zaradu odnosno ne pridonose funkcioniranju te državne tvrtke. Izvolite. malo koja linija na kojoj se Jadrolinija nije natjecala, međutim s obzirom na sustav kakav je bio do sada, ubuduće će bit sustav putem koncesija na koji će se javljati brodari. Ja vjerujem da će Jadrolinija bit konkurentna na svakoj od tih linija. Nama je Jadrolinija bitna, važna, ona obavlja linije i gdje nijedan privatnik ne bi obavljao, tako da i sam položaj Jadrolinije koji je propisan posebnim zakonom govori o važnosti Jadrolinije. Ono što Jadroliniju svakako čeka jest osuvremenjivanje flote i mi ćemo ju sa naše strane sa strane ministarstva Vlade RH apsolutno pomoći da tu naprave određeni iskorak, a posebice u povlačenju europskih sredstava i da krenu u nabavku novih brodova ako Bog da da se proizvode isti ti brodovi baš u hrvatskim brodogradilištima. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Nemate više replika za sada, hvala. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Hrvoje Zekanović ispred Kluba zastupnika Hrvatskih suverenistva.

evo ja ću ponoviti ono od maloprije i još jedanput napomenuti, bilo je tih slučajeva i prije da neke iznimno profitabilne linije ja ću čak izdvojiti jednu za koju ste ja vjerujem upoznati, a to je linija Split – Supetar, da je bila koncesionirana od strane 2 koncesionara. evo kolega Bačić, to je bilo prije jedno 15-tak godina da su bila 2 koncesionara i to je problem. Dok druge linije koje nisu toliko profitabilne npr. kao nebitno Split – Vis ili Šibenik – Žirje je obavljala Jadrolinija. Dakle tu moramo stvarno voditi računa o tome da državna tvrtka koja pokriva sve da u nekom slučaju ne bude ovdje zakinuta nego da se vodi računa da davanje nekih profitabilnih linija na tržište, znači neku nemilosrdnu bitku tržišnu bez uvjetovanja provođenja usluga negdje drugdje ne bi se smjelo dogoditi. Ali nadam se da o tome vodite računa. Drugo, spomenuli ste da imamo preko 1000 otoka, da imamo 1185 otoka, otočića i hridi u odnosu, iako taj broj uvijek varira, imam raznih prebrojavanja iako ovo je najtočnije zapravo prebrojavao je još Franjo Josip od 1233 otoka otprilike u Jadranskom moru iako ću reći ta brojka, brojka Dolazim iz županije koja u odnosu na obalnu liniju ima najviše otoka. Šibensko-kninska županija ima 285 otoka. I sad ću vam reći jednu stvar koja možda nije toliko vezana za ovaj zakon, ali evo pošto ste svi tu vezani uz ovu temu zapamtite evo ovo. Postoji blizu Šibenika jedan otok zove se Tijat, a također postoji jedan brod koji se zove Tijat. I taj brod Tijat on je star evo sad ne želim pretjerati ali ja mislim 70 godina je star, nije nego

i on je zapravo jedan simbol Jadrolinije u Šibeniku. Ja vas s ovog mjesta pozivam da po pitanju tog broda, a vjerujem da u Hrvatskoj još negdje ima sličnih brodova nemamo samo ekonomsku računicu, jer se radi o jednoj vrijednosti koja nije, koja se ne može isključivo izračunati kroz novac. U trenutku kada taj brod Jadrolinija pošalje na rezalište, izgubili smo tradiciju, kulturu, baštinu, ono što Šibenik je što šibenski akvatorij je. Imajte to na umu, ljudi su, ljudi Šibenčani svi bez obzira odlazili na šibenske otoke ili ne su iznimno vezani ja ću čak reći zaljubljeni u taj brod. Nekoć su bila 2 broda, zvali su se Ohrid i Valjevo, pa su promijenili ime Ohrid i Vali sad više ne znam koji je od ova 2 Ohrida i Valjeva Tijat. Dakle, Valjevo, evo hvala na informaciji. Dakle, to je ono što evo sam vas ja ovdje htio upozoriti s tim da evo postoji puno luka u koje treba uložiti još novca. Naravno tu mislim prije svega dolazim iz Šibenika evo da tu treba u Šibenik uložiti u luke i ali ću ovdje reći i za Split. Split je 3 luka Mediterana to sam negdje pročitao po putničkom prometu, ne znam koje su 1 i 2, je li to Genova, Marseille evo stvarno ne znam i imamo sada skoro već 5 milijuna putnika prekrcaja ako se ne varam 2019. godine ili tu negdje. Znači 5 milijuna putnika. Infrastruktura iako se ulagalo, ja smatram da se tu mora još uložiti s obzirom na značaj te luke prije svega za putnički promet. Imali smo ulaganja u neke druge luke, kao npr. zadarsku Gaženicu, nisam protiv toga dapače, ali smatram evo da je tu možda Split zapostavljen i da bi trebalo stvarno barem djelić tog novca koji je uložen u Gaženicu koja je znatno manja luka znači i ulagati u splitsku, I možda još jedna sitnica koja evo ne znam koliko je za ovu raspravu ali ja ću je spomenuti. Dakle, veliki trajekti npr. kao što je Hrvat ili Marijan koji voze za Brač, a ja sam upoznat jer evo ga supruga mi je, suprugina obitelj mi danas živi na otoku Braču pa sam često tamo, oni imaju svoje kafiće, restorane i oni su u koncesiji isti, to znate je li, dakle uvijek ima natječaj. Interesantno je da čak i oni konobari tamo moraju imati brevet da bi se uopće koncesionar natjecao da bi dobio tu koncesiju. I u van sezone pića su ja ću reći prihvatljive cijene, međutim u sezoni, u sezoni ja ću sad pogriješiti, ali ja mislim da sam ja tamo pivo plati 35 kuna. 35 kuna znači obično, najobičnije pivo koje u dućanu košta 6 kuna. Zašto ovo govorim? Taj kafić on prije svega treba doprinijeti kvaliteti putovanja, dakle to je neka dodana usluga, a nije smisao tog kafića da netko ostvari tu nenormalan profit, jel me razumijete. Ako taj kafić od domaćih ljudi gotovo nitko ne konzumira jer su cijene takve da se ne može tura pića okrenuti, normalan čovjek znači koji dođe na trajekt ne može platiti kavu 20 kuna, onda to nema smisla. Dakle, ja smatram da bi Jadrolinija kao znači tvrtka, državna tvrtka koja daje koncesiju na te kafiće trebala nekim ugovorom ograničiti cijene. Ne može pivo na trajektu u jednoj, u plastičnoj čaši biti jednako skupo kao u restoranu koji ima Michelinovu zvjezdicu. I mislim da je to logično, možda smiješno, možda nije za ovu raspravu, ali evo dakle cijena piva kroz, kroz ovaj zakon koji zapravo s tim nema nikakve veze. Dobro, evo hvala na pažnji, toliko od mene.

Marijan rekao sam, trajekt Hrvat svi trajekti zapravo koji voze Split-Supetar imaju kafiće gdje su iznimno dakle nemojte, da li vi imate dobru plaću vi zapravo i možete ajd. **Radin, Furio (Nezavisni)** … na Braču niti jedan mještanin ne plaća 35 kuna, to ste rekli? Dobro. Hvala lijepa. Gospođa Marijana Puljak Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Dobar dan. Evo ja neću o cijenama kave u brodskim kafićima, da ne bude to svrha ovog zakona. A evo potvrdit ću kolegi Zekanoviću Split je zaista treća luka na Mediteranu i to nakon Napulja i Pirea koji su prve dvije luke, a iza nas su dakle iza Splita su Istambul, Aleksandrija, Barcelona itd. znači u 2019. koja je bila rekordna godina bilo je 5,6 milijuna putnika i 827.000 827.000 vozila ili 29, onda krivo piše izvor koji čitam. Ali evo da se vratimo malo na temu ovog zakona, dakle Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu u kojem se uređuje sustav javnog linijskog pomorskog prijevoza i povezanost evo naseljenih otoka i sa kopnom i između sebe dakle reguliraju se broj redovnih linija. I zaista ovaj zakon je mogu slobodno reći od životne važnosti stanovnicima otoka radi gospodarskog razvoja i uvjet je njihovog opstanka i razvijanja uvjeta života i rada ljudi na otocima. Zakon je od 2006.g. do danas evo kako smo vidjeli u uvodu mijenjan nekoliko čini mi se pet, šest puta radi usklađenja sa propisima EU, a a ovog puta se ponovo osim usklađivanja sa EU uvjeti za njegovu izmjenu su usklađivanje sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o koncesijama koji je evo nadopunjavan prošle godine i Zakonom o državnim potporama koje se dodjeljuju brodarima kao naknada za javnu uslugu. U izmjene zakona se ide i radi još jednog razloga, a to je uvođenje centralnog sustava za prikupljanje podataka evidentiranja putnika i vozila putnika i vozila prilikom ukrcaja na brod. Do sada su se ti podaci prikupljali na temelju podataka brodara o prodanim kartama, a sada se evo uvodi sustav kada će se evidentirati prilikom samog ukrcaja na brod i putnici i vozila i onda će se na temelju toga i regulirati njihovo pravo na besplatni povlašteni prijevoz. E sada se nekoliko pitanja postavlja oko izmjena ovog zakona, jedna je obzirom sam evo informatičar ili informatičarka po struci postavlja mi se odmah pitanje oko uvođenja ovog centralnog informacijskog sustava, dakle mi ovdje uvodimo još jedan. Dakle, sad će na kraju osim jednog nekog objedinjenog sustava imat ćemo tri odvojena sustava i koliko sam uspjela razumjeti iz ovoga zapravo i ne povezana sustava. Dakle, imamo novi sustav evidencije putnika i vozila pri ukrcaju na brod, to je taj centralni informacijski sustav ili CIS kako ga zovu, dalje operateri i dalje imaju obvezu unosa broja ukrcanih putnika u tzv. CIMIS to je integrirani pomorski informacijski sustav, on je uspostavljen temeljem propisa o sigurnosti plovidbe, a imamo i tzv. SEOP ili informatički sustav za evidenciju korisnika povlaštenog prijevoza, dakle tri odvojena informatička sustava. To je ono meni u 21. stoljeću odmah mi zvoni na neki alarm, zašto nismo neki od postojećih sustava mogli samo proširiti sa novom funkcionalnošću već smo uveli još jedan dodatni tako da imamo sad tri odvojena. Pored ovoga bez obzira na ovaj CIMIS i dalje operateri moraju svakoj lučkoj upravi posebno slati mjesečni izvještaj o broju ukrcanih iskrcanih putnika radi njihove statističke evidencije. Dakle, nekako gomilamo te informatičke sustave, a bez ikakve međusobne povezanosti, dakle umjesto da imamo jedan objedinjeni danas smo ih evo ovdje i s ovim zakonom uvodimo još jedan. Drugo pitanje koje se postavlja je evo čemu hitnost ovog zakona? Dakle ovo je zakon u hitnoj izmjeni, prvo i drugo čitanje, hitnost se ovdje u uvodu opravdava time što treba kaže se osigurat provedbu akata EU i to odluke Komisije iz pazite 2011.g. i onda dviju uredbi od kojih je jedna iz 1992., a mi hitno to evo, hitna procedura, a primjenjujemo uredbe ima 20 godina stare. Dakle, jedna je uredba iz '92., druga iz 2010. dakle požurili smo 20 godina. E a sad u obrazloženju hitnosti zapravo navodi se dalje pravi razlog hitnosti, dakle stupanja na snagu novog Zakona o prijevozu linijskog povremeno obalnom pomorskom prometu definirano je kao ključna etapa u provedbenoj odluci Vijeća o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, dakle to je to je razlog hitnosti. Potreban nam je ovaj zakon koji spada pod nekakvu reformu pomorstva i unutarnje plovidbe koja je uvjet u sklopu NPOO-a. Kaže se dalje u obrazloženju Kaže se dalje u obrazloženju da je cilj te reforme potaknuti razvoj održivog i učinkovitog pomorskog prometa, osigurati revitalizaciju plovnih putova, poboljšat prometnu povezanost itd., itd., dakle ovo je jedan od uvjeta NPOO-a. Drugi zapravo povezani Drugi zapravo povezani razlog hitnosti je zbog toga što trebamo u državnom proračunu onda uklopiti i sredstva potrebna za realizaciju ovog zakona nekih 345 milijuna kuna za sljedeću i dvije godine iza toga. U javnoj raspravi ako pogledate primjedbe, ono što smo pročitali da operateri daju kao primjedbu, jedna od primjedbi je dakle ovim zakonom se uvodi sustav nadmetanja za javni linijski prijevoz bez obveze javne usluge ono čega se oni boje da će se ovaj, taj postupak nadmetanja zakomplicirati samim žalbama i poznavajući evo i rad agencije i nekakva loša iskustva u radu s tom agencijom boje se da će se taj cijeli postupak produžiti, rješavanje žalbi će se produžiti i onda možda neće ni stići na početak sezone zapravo koji je ključan za održavanje ovakvog tipa linije. A osim toga kaže koncesionar koji se natječe, koji na natječaju zapravo dobije liniju ne smije je održavati do okončanja žalbenog postupka. Dakle, tu može doći do problema, postupak traje li traje, žalba na žalbu itd., a mi nemamo onda koncesionara koji, dakle može dovesti do poremećaja u tom ljetnom, ljetnom periodu. Evo možda krivo, krivo iščitavam zakon. Evo čula sam, bila sam na sastanku odbora, pa nisam ovaj čula, htjela sam govoriti o ovoj primjedbi otoka Brač i Korčula odnosno gradova Supetar i Korčula da vatrogasci bi trebali imat besplatan, besplatan prijevoz za svoja vozila, dakle vatrogasna vozila koja se nalaze na otoku kad idu na kopno raditi obavezne tehničke preglede, ateste, servise i danas oni imaju, koriste povlaštene cijene zapravo, a ono što je traženo da imaju iste uvjete kao i njihovi kolege sa kopna da taj zapravo prijevoz bude besplatan. da ćete, da će i predlagatelji predložit amandman u tom smjeru da evo ispravi jednu grešku u tom, u tom zakonu. Evo toliko, zahvaljujem. Hvala lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić, izvolite. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege.

koji je na snazi donesen 2006.g., tada smo ga donijeli uz određeno nezadovoljstvo brodara, jasno hrvatskih brodara, dio i sindikalaca u pomorstvu prije svega Jadrolinije bio je tada nezadovoljan donošenjem zakona, a mi smo taj zakon tada donosili kako bismo mogli pripremiti hrvatsko pomorsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom EU gdje je do tada jednog monopolističkog položaja Jadrolinije trebalo uvući u jedan tržišni način upravljanja pomorskim prometom gdje je, što onda dovodi do liberalizacije tržišta. Tada sam, ja sam taj zakon i osobno pisao i sa svojim suradnicima, tvrdio da ne da taj novi, tadašnji zakon neće oslabiti poziciju Jadrolinije već će je očvrsnuti i to se doista i dogodilo. Jadrolinija je kroz proteklih od tada već 15.g. snažno ojačala svoju flotu, pomladila svoju flotu. Tada smo bili i uspostavili jedan model u kojemu bi poticali hrvatske brodare koji grade u hrvatskim brodogradilištima da dobijaju 20% subvencija, 10% iz Ministarstva mora, a 10% iz Ministarstva gospodarstva. Zašto ovo govorim? Ovo govorim iz razloga što želim reći da je, liberalizacija tržišta dovodi do poboljšanja pomorskog linijskog obalnog prometa, poboljšanja koje doprinosi s jedne strane boljem korištenju, mogućnosti pristupa usluzi od strane otočanina, ali s druge strane izoštrava brodara, pa brodar mora još bolje funkcionirati, osigurati bolje brodove, mlađe brodove, kvalitetnije i luksuznije itd., itd. i to se doista i dogodilo. tada nismo uključili …/Govornik se ne razumije/…bili članica EU ovu uredbu koja je maloprije spomenuta iz 1992.g., a odnosi se na kabotažu. Mi smo tada kabotažu ostavili isključivo nacionalnim brodarima, a kabotaža podrazumijeva nacionalnu plovidbu odnosno plovidbu između, u unutarnjim, u teritorijalnom moru, u unutarnjim morskim vodama i spajanje luka u jednoj nacionalnoj državi. Taj promet tada nismo bili omogućili drugim brodarima koji dolaze iz država članica EU, niti drugim brodarima koji dolaze iz trećih država. Kasnije smo, kasnije smo jer je to bio jedan od preduvjeta za ulazak u EU, to bi se napravili i onda smo kabotažu omogućili i drugima, ali ta činjenica s kabotažom omogućili i drugim brodarima, pa i članica EU ništa nije bitno promijenila zbog toga što smo to tada i znali. Osnažena je domaća flota, zakon je propisao još neke dodatne uvjete koje moraju ispuniti brodari i u pitanju posade i znanja hrvatskog jezika itd. i nije se dogodilo da bi u kabotaži, hrvatskoj kabotaži taj pomorski promet obavljali, obavljali strani, strani brodari, što ne znači da se u nekom budućem vremenu neće dogoditi, a znam i već je bilo slučajeva da su se javili strani brodari na natječaje koje je Agencija za linijski obalski pomorski promet i raspisivala, ali nisu bili najpovoljniji. Prema tome, ovaj zakon je iznimno važan i za brodara i za otočane što sam maloprije rekao. Ovaj zakon zajedno sa Zakonom o otocima je praktično jedan, to je dva najvažnija zakona za život na hrvatskim otocima u bitnom ga, u bitnom ga uređuju. Ja bi još dodao i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama jer kada mi govorimo o Zakonu linijskom obalnom pomorskom prometu onda je potpuno jasno da je važan segment kvalitetnog tog pomorskog povezivanja hrvatskih otoka izgradnja luka. I pozdravljam napore ministarstva i vlade koji su kroz ovu, kako smo je nazvali renesansu na hrvatskoj obali, ušli u brojne investicije gdje se, gdje se grade ili rekonstruiraju. U mojoj županiji Dubrovačko-neretvanskoj odakle ja dolazim 9 luka koje, koje su u funkciji prometnog povezivanja otoka Dubrovačko-neretvanske županije. Prema tome, kad govorimo o ovom zakonu njime prioritetno govorimo o brodovima, o pomorstvu i o cijenama. A kad govorimo o Zakonu o pomorskom dobru i o morskim lukama govorimo to u drugom segmentu koji je nezaobilazan jednako važan, možda čak i važniji jer dobar brod ne može doći u lošu luku. Prema tome, dobro je da je vlada kroz taj program, a uz sredstva EU ušla u vrlo, vrlo velike investicije koje podižu kvalitetu same luke, a samim time onda jasno se postavlja pitanje i kvalitetnijeg broda. I ja mogu reći da je u posljednje vrijeme doista je na hrvatskim otocima podignuta ta razina i kvaliteta pomorskog povezivanja. 2012., '11., '12. godine kada je završen popis stanovništva hrvatski otoci su jedni od rijetkih prostora RH gdje je, gdje je zabilježen rast stanovništva za oko 2% negdje na 132.000 vidjet ćemo što će ovaj zadnji popis koji je upravo završen što će on reći o hrvatskim otocima. Ali smo tada tvrdili i to je doista tako što su kroz realizaciju Zakona o otocima, kroz izmjenu ovoga zakona da smo mi u stvari doista jedan dio života na otocima i kad je u pitanju pomorska povezanost i poticanje komunalnih djelatnosti, izgradnja brojnih sustava komunalne, društvene i gospodarske infrastrukture napravili jedan iskorak na hrvatskim otocima. Ja želim reći da je Hrvatska sa svojim položajem de facto apsolutno pomorska država s obzirom na činjenicu već je spomenuto 1244 otoka, 435 luka koje su kategorizirane od toga ih je mislim 80-tak koje su, 101 luka koja su u funkciji pomorskog povezivanja hrvatskih otoka. Sa činjenicom da imamo brodogradnju, sa činjenicom da imamo preko 22.000 pomoraca, sa činjenicom da smo, da u svim segmentima funkcioniranja pomorstva Hrvatska ima ako hoćete i Hrvatski klasifikacijski zavod, Hrvatski …/nerazumljivo/… institut, da gotovo diljem cijele Hrvatske imamo razvijenu mrežu ispostava ministarstva kao lučke kapetanije, Hrvatska doista i de facto a ovim ovakvim zakonima i de jure prava pomorska država. I zato i pozdravljam ovu činjenicu da ovaj zakon donosimo ne samo zbog toga što ćemo s njime, što ćemo s njime ovaj zadovoljiti, zadovoljiti Nacionalni plan oporavka i otpornosti, što ćemo kroz tu zelenu tranziciju omogućiti da se na hrvatskim, da se kroz jedan srednjoročni period od 10, 15 godina izmijeni ta jedna kategorija brodova bilo da su to Ro-Ro brodovi bilo da su to brze, brzi katamarani, bilo da su to klasični brodovi nego ćemo doista pomoći kvalitetnijem prometnom povezivanju hrvatskih otoka i to upravo kroz realizaciju ovoga zakona. Kako sam i sam otočanin pa ja mogu vidjeti da je sve veći broj komercijalnih linija koje su prije svega brzobrodske koje spajaju hrvatske otoke. Nama je do prije par godina bilo gotovo nezamislivo da vi možete krenuti iz Splita i doći u Dubrovnik i dotaknuti svaki, gotovo sve osim Lastova, srednjodalmatinske otoke, dakle i Brač i Hvar i Korčulu i Mljet i Lastovo. Uspostavljena je druga linija koja opet ide sa Dubrovnika prema Splitu u istom danu od 2 različita brodara. Dakle, sve je to doprinos ovakvog jednog zakona koji doista dovodi, dovodi život na otoke. A da ne kažem koliko je turista, svaki 5 turist, svaki 5 turist u Hrvatskoj je gost i turist na hrvatskim otocima što značajno i jasno doprinosi hrvatskom BDP-u kad znamo da 20% hrvatskog BDP-a dolazi upravo iz turizma. A da bi se to ostvarilo ovakav zakon to doista omogućava jer se povećava ta jedna fluktuacija turista koji dolaze u Split ili Dubrovnik, on dnevno dolazi i na otoke ili na Dugi otok ili na bilo koji Ugljan, Pašman, bilo koji hrvatski otok Rab ili ne znam koji drugi Krk iako Krk više u klasičnom smislu teško smatrati otokom, ali govorim upravo dobri brodovi, dobre luke, kvalitetni pomorci, kvalitetne posade, subvencioniranje od strane države što ovaj zakon i podrazumijeva doprinosi tom jednom gospodarskom razvoju otoka, ali prije svega u funkciji cjelokupnog razvoja RH. Evo, mi ćemo u tom smislu dati amandman kojega sam već, kojega sam malo prije spomenuo, a koji će ići za tim da tijekom cijele godine besplatan prijevoz bude vatrogasnim vozilima koji ne samo kada idu u akciju gašenja požara nego i inače za druge svrhe …/Upadica: Hvala./… koristi usluge ovog vida prometa. Hvala. Hvala. Slijedeća će u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovana zastupnica Marina Opačak Bilić. Izvolite. **Opačak Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Poštovani tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege evo pred nama je danas Konačni prijedlog Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Zakon donosimo po hitnom postupku, a razlozi za izmjene i dopune ovog zakona jesu jasnije i detaljnije propisivanje pojedinih odredbi posebno onih koje se odnose na sustav javnog linijskog pomorskog prijevoza po pitanju redovne pomorske povezanosti naseljenih otoka otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno koji jesu od velikog značaja za održiv razvoj otoka. Danas je u linijskom obalnom pomorskom prometu uspostavljeno 56 državnih linija od kojih je dobar dio njih osobito izvan turističke turističke sezone nerentabilan i takve se linije uglavnom subvenciraju, subvencioniraju u prosjeku s oko 300 milijuna kuna godišnje. Naravno da Klub Socijaldemokrata smatra javni prijevoz u obalnom linijskom pomorskom pomorskom prometu važnim faktorom bez kojeg održiv razvoj naseljenih otoka ne bi bio moguć. I iskoristit ću ovu priliku potaknuta sličnom problematikom i reći da je jednako važan za održiv razvoj kao i javna usluga linijskog autobusnog prijevoza na kopno. I iskoristit ću ovu priliku da apeliram na županije da čim prije riješe pitanje financiranja i tih ugovora koji je nužno riješit hitno raspisivanjem natječaja jer o tome smo raspravljali ovdje u Saboru prije šest mjeseci, no do danas se ne nadzire rješavanje ovog pitanja i ne postoji odgovor kad će doći trenutak za potpisivanje i sklapanje ugovora koji su kao što sam rekla jednako važni i za razvoj ruralnih područja, ali i za opstanak naših prijevoznika koji su na rubu kolapsa. da se vratimo na linijski prijevoz u pomorskom prometu. Pozdravljamo u svakom slučaju smanjenje administracije kao i stvaranje boljih uvjeta za ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz, posebice za prijevoz osoba sa invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju. pitanje je hoće li se ostalim predloženim izmjenama ovog zakona olakšati ili otežati obavljanje usluge koncesionarenja s obzirom da će im kako oni sami ističu postupak javnog nadmetanja u samom procesu obavljanja pomorskih linija umanjiti interes jer se u želji za unapređenjem i pomlađivanjem flote traže uvjeti uvođenja novogradnje što predstavlja rizik brodarima jer da bi konkurirali moraju uložiti u novu flotu ili u njezinu nadogradnju. Brodari su svjesni da veću pozornost treba posvetiti modernizaciji flote no uvođenje novogradnje na liniji u javnom linijskom prijevozu nisu mala ulaganja, a zahtijevaju i određeni vremenski period prilagodbe što je izazvalo zabrinutost domaćih pomoraca da će izgubiti na konkurentnosti. I evo pitanje vatrogasnih vozila, već su ranije kolege kroz replike apsolvirali, no definitivno smatram da je ono moglo biti prihvaćeno iz javnog savjetovanja i da doista nije bilo potrebe da se sad evo ide sa amandmanima. No dobro. Ono što također držimo važnim spomenut kad raspravljamo o ovom zakonu o pomorstvu je vijest koja nam je stigla prije dva tjedna sa sjednice Vlade, a to je da Brodarski institut ide u likvidaciju. I doista veliki upitnik se javlja kad čujemo da Hrvatska koja je tradicionalno pomorska zemlja koja ima velika brodogradilišta, koja ima znanje i iskustvo u ovom području te koja školuje inženjere brodogradnje likvidira tvrtku kao što je Brodarski institut. Tvrtku koja se 73 godine bavila projektiranjem brodova sad će staviti ključ u bravu. Tvrtka koju su već desetljećima glavni poslovi projektiranje plovila, eksperimentalni razvoj proizvoda, izrada prototipa, projektiranje, nadzor, mjerenja, ispitivanja u pomorskim industrijskim tehnologijama te koja je takve poslove obavljala po sistemu ključ u ruke ovaj put će ipak staviti ključ u bravu. I trebamo se zapitat radimo li i postupamo li strateški ili tek periodično? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeći klub zastupnika bit će onaj SDP-a, a govorit će poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

jedna vrsta otočno ustava, a Zakon o obalnom i linijskom itd. prijevozu bi bio jedna vrsta ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, samo smo mi ovdje jedna prometna manjina recimo to tako. A onda bi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama bila jedna vrsta zakona o uporabi jezika i pisma ili školovanje ili nešto. Naime, činjenica je da je ovaj zakon i rješenje u ovome zakonu dosta o njima dosta ovisi kvaliteta života stanovnika na otocima kako onih koji žive na otocima i prijavljeni su na otocima, tako onih koji žive na obali, a prijavljeni su na otocima te onih koji dolaze na otoke, žive na obali i prijavljeni su na obali i njihovi gosti. Držim da rješenja koja su predložena u ovom zakonu predstavljaju napredak, sa amandmanom koji će predložiti klub HDZ-a, klub SDP-a i osobno kao zastupnik to će se onda popraviti ono što se treba popraviti i treba također reći da su brodari, posebno državni brodar, a i drugi koji su dobili koncesije u mnogočemu o kvaliteti njihovog rada ovisi ustvari i kvaliteta turističke ponude na otocima, ali o radu ministarstva, županija pa tek onda lokalne samouprave ovisi i situacija sa infrastrukturom u lukama jer smo sve češće svjedoci da promet, cestovna infrastruktura, posebno u ljetnim mjesecima, a posebno vikendom ustvari njena kvaliteta ima za rezultat da ustvari stane život u obalnim gradovima dakle primjerice u gradu Splitu je nemoguće normalno prometovati subotom i nedjeljom negdje 1.7. do 1.9., a i u nekim drugim otočnim mjestima koji imaju luku i da sljedeći korak ustvari treba onda biti da se i dio lučke infrastrukture naslanja na rješenja koja su u ovome zakonu. Drugo što želim reći, ono to je svakako bitno za otočane je da su linije pouzdane, relativno česte, redovne i ne pretjerano skupe. Svaka izmjena zakona na svu sreću proširi krug onih koji imaju pravo ili na povlašteni ili na besplatni prijevoz. U ukupnim iznosima državnog proračuna nije to neka velika i ogromna stavka, ali pokazuje odnos društva, države, Vlade bilo koga prema određenim ranjivim skupinama u društvu, a to što se tiče pitanja prijevoza otočani i oni koji odlaze ili dolaze sa otoka svakako jesu. I to ne moramo na svu sreću više objašnjavati, a i kad treba objašnjavat onda ma dosta onih koji su to u stanju objašnjavati. Gospodin državni tajnik mi je u replici odgovorio na ovaj dio koji se tiče prava na besplatni prijevoz djece o kojem smo govorili u prošlom sazivu sabora. Ja bih ipak podsjetio da na prijedlog zakona koji sam osobno predložio kao zastupnik kad god bi ga neki odbor odbio stvorilo bi se javno mijenje i pritisak da se to prihvati. Žao mi je što vlada nije iskoristila proceduralni poslovničku, poslovničku odredbu da jednostavno zakon u prvom čitanju koji je predložio zastupnik uzme kao svoj prijedlog u drugom čitanju, to nije bio neki veliki problem, ali na svu sreću taj problem je riješen. Paralelno s time jedini amandman u povijesti Hrvatskog sabora koji je podnio oporbeni zastupnik, a sabor je prihvatio, a vlada odbila bio je amandman zastupnika Davora Penića u onom kratkotrajnom šestomjesečnom sazivu Hrvatskog sabora, kad su kolege iz MOST-a koji su bili u vladi glasali suprotno od stava vlade. Na svu sreću vlada se raspala, amandman je prošao i zakon je prihvaćen i više se nije mijenjao. To pokazuje u stvari da senzibilitet za otoke ipak prelazi i ove većinsko manjinske granice u Hrvatskom saboru do te razine da je ipak moguće dakle da se i neki oporbeni prijedlozi prihvate, a evo da se i prihvate čak i kad je vlada protiv. Tako je i sa vatrogascima, to je slijedeći, slijedeći ovoga prijedlog koji će nadam se biti prihvaćen za vozila, a nadam se i za pripadnike vatrogasnih postrojbi. Što se toga tiče podsjetio bi da je jedan od slogana kojim vatrogasci u Hrvatskoj nastupaju je „vatru gasi, a brata spasi“, jedino su vatrogasci na otocima imali slogan „vatru gasi, brata i kartu plati“ i sada ovim amandmanom će se ovo kartu plati maknuti, konačno dosta dobra, dosta dobra stvar jer naime u stvari dobrovoljna vatrogasna društva su najorganiziranija skupina mladih ljudi ne samo na otocima, u većini ruralnih sredina u Hrvatskoj pa i u gradovima. Ali recimo da u manjim sredinama je to i neka vrsta kruga ljudi oko kojih sve drugo i sve dalje ide, za što god treba sada zovete njih. Jedina vrsta lokalne policije koju čelnici lokalne samouprave imaju navodne znakove lokalne policije su vatrogasna društva. Na ništa drugo nemaju ovoga utjecaj. Dapače znam slučaj s otoka Brača da su upravo vatrogasci ti koji održavaju red u luci kad su ovi vikendi, kad su ovi prema Splitu normalno autom itd., e u tom smislu doista vlada treba jako puno pogriješiti u prijedlogu da bi mi bili protiv poboljšanja u ovom zakonu. To se na svu sreću nije dogodilo, ali sam ja preventivno danas malo Butkovića ipak preventivno pohvalio da ne bi slučajno kiksao oko ovo zakona, obećao je da neće i u tom smislu evo

onda ćemo vas malo zezati ali ćemo vjerojatno isto podržati zakon jer i bez toga je ovaj su rješenja bolja, a sa ovim će biti još bolja. Evo da ne ispade samo da oporba, da Nadam se da će i drugi zakoni koji budu dolazili, a tiču se života na otocima iz drugih resora, trebamo i opet ponovit da je nama najbolje kad je taj resor bio u Ministarstvu prometa, jer sad je u Ministarstvu regionalnih razvoja sad regionalni razvoj, sad to je ministarstvo postalo zloglasno je se ministrica u zatvoru bivša, ali dobro nisu to krivi ovi iz službe, uprave za otoke. Dakle, da će i drugi zakoni koji se budu predlagali imati razumijevanje za otočne specifičnosti. Pa ako to ovoga ovoga službenici ili dužnosnici u ministarstvima ne budu imali onda neka ih barem potpredsjednik vladajuće stranke sa otoka na to upozori ako njega ne budu slušali, neka ga onda potpredsjednik kluba vladajuće stranke to upozori, ako ni njega ne budu slušali nego neka ih predsjednik stranke koji koji je barem po ocu sa otoka Posušaja, ako vas nikoga ne posluša onda zovite mene pa ću ih ja kritizirat opet. Može i tako. Dobro, zahvaljujem kolegice i kolege, znači vatru gasi, brata spasi, kartu ne plati i amandman prihvati. Hvala, doviđenja. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, nakon svih ovih mojih prethodnih kolega koji su s otoka ja vrlo rado govorim o otocima, vrlo rado i govorim kad je problematika vezana uz otoke, nisam s otoka, nemam nikakvih niti korijena niti bilo šta vezano uz otoke, ali ja sam sigurna da sam jedna od rijetkih koja je nisam bila ja Jabuci i Palagruži. Sve sam otoke više-manje obišla, vidjela u puno njih bila i kad sam se bavila prostornim planiranjem i kad sam gledala prostorne planove otoka onda kad bi se referirala na nekakvu valu ili nešto što je bilo onda su se uvijek svi čudili, ali ja sam to obišla jer je to zaista nešto što onom ljepšem dijelu godine za otoke i otočane kad svi dolazimo, kad svi u tome uživamo, ali život na otocima je cijelu godinu. I kad je riječ o nekretninama i kad vas netko pita o vrijednosti nekretnine onda uvijek kažete da vrijednosti nekretnine postoje ono 3 glavne 3 glavne stvari, lokacija, lokacija, lokacija. Kad je riječ o životu na otocima onda postoji nešto, a to je kvaliteta prometne povezanosti povezanosti tih otoka. I zato i čitam ovaj zakon sa dostav velikom pažnjom jer je riječ o jednom zakonu koji zaista treba izazvati i pažnju i odgovornost i važnost što sam zakon kaže o prijevozu linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu jer bez kvalitetne povezanosti koja mora biti cijele godine, naravno da će se život na otocima znatno smanjit. Ja sam u nekoliko stvari raspravljala ovdje i ukazivala na određene specifičnosti koje sam ja srela. U jednim od bivših prijedloga zakona je bio onaj problem dakle riješio se problem prijevoza djece i mladih s otoka kad su se školovali, ali je uvijek bio problem dakle vrlo jasno ću govorit ja sam dugo bila u jedrenju i očekujete da se jedrenje razvija na otocima, očekujete da jedriličarski klubovi budu na i na otocima, a onda je bio problem ti jedriličarski klubovi kad idu u bilo kakvo takmičenje moraju staviti na trailer te svoje male barke koje su u startu optimisti, a kasnije nešto drugo i određenim prijevozom doći na kopno i onda doći tamo gdje su bile regate. Pred par godina je to bio problem da dobiju i oni mogućnost jeftinije karte odnosno besplatne, to sad i već neko vrijeme je nedvojbeno, dakle svi oni koji se bave i nekakvim školuju na otocima, ali i neke svoje druge sportske aktivnosti, ja ovdje isključivo govorim o jedrenju i rješavaju negdje drugdje. Ja moram reći da sam nekoliko godina i pomagala i vodila bitku za nešto drugo i onda zapravo shvatite s čim se ti ljudi suočavaju i koji je problem tih ljudi. Jedna velika regata, govorim o regatama to je među mladima do 15 odnosno do 18 godina ili ove klase koje su nešto, se je organizirala na otoku Hvaru. U onom periodu kad nema turizma dakle ne u ljetnom periodu nego jesenskom da bi vam neko došao on mora proći doći do Splita sa svojim kombijem, sa svojim trailerom, sa barkama i tim barkama proći trajektom i na otok Hvar i platiti pri tom trajektnu kartu i za kombi i za sve one koji jesu i za trailer. I onda smo vodili bitku kako omogućiti da to bude jeftinija karta za njih jer je ta karata za njih bila strašno skupa, a želja je zapravo imate nekoliko aspekata, kao prvo aktivirate određenu djelatnost na otoku u periodu kad nema turizma, dakle gdje bi trebao biti interes svih, aktivirate određenu sportsku aktivnost koja je onda sad već postala i tradicija i uvrštena u nekakve Europa kupove koji su bila i treća stvar, pokazujete i taj jedan sportski aspekt Hrvatske i sve ostalo. I moram priznati da su te bitke bile dosta ovako interesantne, pa je onda na različite načine se je dovijalo kako omogućiti, od tema tko ovjerava da li klub ovjerava, dal oni stvarno jesu na tom takmičenju, kako se prijavljuju ili ne i to su neke stvari s kojim s kojim kad netko organizira regatu bez obzira da li je to ne znam u Primoštenu koji mi sad pada na pamet, on se s tim ne treba suočavati, a ovdje se treba. Ono što želim kroz ovu svoju raspravu naglasiti je sljedeće, život na otocima traži određenu empatiju i senzibilnost nas svih, svako od nas se susreće s tom problematikom u jednom dijelu i treba uvijek i mi ćemo kao tako se odnositi prema ovom zakonu, svako poboljšanje i korak naprijed treba u tom smislu i naglasiti i o tome i govoriti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite.

Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Podržat ću ovaj Zakon o prijevozu u linijskom povremenom obalnom prometu jer kad se sjetim 2006.g. kao što je to kolega Bačić učinio u svom govoru u ime kluba sjetimo se i svih onih otpora koji su išli prema ovom zakonu i sindikata, i brojnih političara koji su govorili da će nas uništiti Grci, Talijani, da naša flota nema nikakve mogućnosti da im parira, da će radnici ostati bez posla, da će uništiti Jadroliniju, da će uništiti mlade brodare i da će taj zakon napraviti totalni nered u pomorskom prijevozu. 15 godina nakon toga mislim da je ovo zakon koji će proći jednoglasno u ovom domu, u to da svi razumijemo što unutra piše i da želimo još bolji pomorski prijevoz nego što to imamo sada. A mislim da je sada jako dobar, da osigurava onu osnovnu svrhu i rješava ono prvo pitanje koje uvijek otočane muči kad ih pitate što žele najviše ili što im je najvažnije, uvijek je to pomorska povezanost na prvom mjestu, sve ostalo može i čekati, ali to uvijek mora biti na prvom mjestu. I kad pogledamo sve ove brojke koje znamo da jedanput to više riješimo jer kolega Zekanović namjerno izvrće činjenicu da mi ne znamo koliko mi imamo otoka imamo i Registar otoka koji funkcionira pa može pogledati 1244 otoka, otočića, hridi davno pobrojano i kao broj jasno iskazano. Naravno da nisu svi naseljeni, ali imaju velik broj luka čuli smo 435 luka što na kopnu, što na obali, od toga 101 u funkciji prometnog povezivanja. To je veliki sustav. Zamislimo to u zračnom prometu ili negdje drugdje, bilo bi velikih problema. Naravno da je taj sustav trebalo uskladiti i uskladiti zajedno sve to sa direktivama i sa zakonima EU i da smo kroz tu neku liberalizaciju ili tržišni odnos postigli ono što danas svjedočimo, da imamo bolje brodove, da imamo brže brodove, da imamo praktički i cijene na razini godine 2005. ili šeste uz sva poskupljenja goriva, posebno dizela itd. mi se i dalje vozimo. Reći ću na otoku Rabu vozimo se danas jeftinije nego 2005.g. za kunu, dvije, ali jeftinije. Imamo jednu cijenu otočne karte koja je 15 godina jednaka, znači da znaš što košta. Kad gledamo troškove koji su nekada dolazili do 400 milijuna kuna subvencija iz državnog proračuna, danas su na 314, 315 uglavnom svi znaju što ko dobiva i to je ono što je uspostavljeno kroz ovaj zakon. Jasno je da kad prevezete 13 milijuna i 800 tisuća putnika i 3,5 milijuna vozila da je to sustav koji je velik koji jednostavno traži pravila. Pokušajmo pobrojati incidente ili ne daj Bog nekih nesreća, gotovo da ih nema i to je jedna vrijednost cijelog tog sustava jer su brodari ozbiljni i računaju da ono što su potpisali moraju izvršit, postoje plovidbeni redovi koji funkcioniraju i ljetni, vansezonski i sezonski i jasno da na toj 51 državnoj liniji postoje jasna pravila. Bilo je otpora i prema otočnim iskaznicama i vinjetama koje smo unijeli, ali su pokazale svoju svrhu i danas više s time problema nema. Što sam htio reći? Ovdje ću upozorit na nešto drugo što nas muči, mene sa Raba. To je da ne možemo nikako riješiti samovolju jednog čovjeka 9.g. koji koji ima svoju lučku upravu u drugoj županiji, 9.g. nije u stanju napraviti jedan običan javni wc, niti napraviti jednu rampu za sigurnost plovidbe, 9.g. uz sva dostupna sredstva, uz sve napore vlade, uz to da svi ministri mole i kume da je jedan čovjek, jedan ravnatelj županijske lučke uprave važniji od cijelog sustava, da ta linija koja ima milijun putnika i 250.000 vozila nema osnovne higijenske uvjete da možete tokom godine plovit. To je sramota i tu nitko ne može stati na red jednom takvom čovjeku, pa čak ni župani. Ja ne mogu to vjerovati, mi moramo naći načina da ti ljudi ne provode svoje samovolje. To je čista obična samovolja, nema toga što se u 9.g. ne može isprojektirati i izgraditi kad je sve jasno ko dan. Ovaj brodar, Rapska plovidba je jedan od brodara koji je konkurencija jedino Jadroliniji, nema drugog u trajektnom prijevozu. Taj brodar uredno plaća svoje koncesije, uredno sve što mu se naređuje, ali ne može odgovarati za loše uvjete plovidbe u toj luci uz sve obveze koje mu ovaj zakon nalaže. Ja molim ministarstvo da nađemo načina kako stati samovolji pojedinaca koji ruše sliku svih nas koji želimo živjeti normalno od toga na svome otoku i koristiti sve benefite linija koje postoje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Šimičevića. Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Poštovani zastupniče, evo vi ste s otoka i ja sam jedno vrijeme radio na otoku i mislim da su vremena neusporediva onda i danas. Ja sam novine čitao u 6 sati, dnevne novine u 6 sati navečer, a da ne govorim o namirnicama i skupoći života na otoku koje su bile 30 do 50% skuplje. Pa vi iz vašeg iskustva možete, možete detektirati problem, iz onog moga je da je možda u ljetnim mjesecima problem vodoopskrbe, na koji način bi mogli riješiti to? I drugo pitanje, možemo li mi sada graditi brodove koji će biti zeleni, koji će koristiti ovaj a da nisu fosilna da bi zaštitili ono bogatstvo koje mi imamo? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepa. Kolega Šimičević, ovaj zakon ne rješava pitanje vodoopskrbe, to rješava Zakon o otocima, ali i tu je država dala svoju ruku otočanima i mislim da oni to itekako cijene, opet smo išli u izmjene da bi im dali još više mogućnosti, još više kubika i po povoljnijoj cijeni nego što je to bilo do sada i mislim da ta mogućnost tj. pravo funkcionira. Ono što se tiče zelene politike tj. ovog 10-ljeća ispred nas upravo ovaj zakon priprema brodare na to, ali oni su već pomalo ušli u dosta, dosta daleku fazu pripreme u tome i žele imati trajekte na alternativna goriva, da li će to biti vodik, da li će to biti neka druga možda sunčeva energija ili nešto ostalo to je na njima, zasigurno je da žele dati svoj doprinos iako će i dalje dizel kao pogonsko gorivo biti itekako važno u budućih

Hvala g. potpredsjedniče. Uvažen kolega, kad ste već govorili o unaprjeđenju flote brodova želim vas podsjetiti na što što vi znate da je u tijeku izrada 6 brzih brodica za Hitnu medicinsku službu i spašavanja na moru, 12,5-metarski brodovi u potpunosti opremljeni sa opremom za hitno medicinsko zbrinjavanje sa ležajevima i sa 8 mjesta za spašavanje sa svom opremom. U fazi su izrade u brodovima, to je jedan projekt koji je nastao upravo zato da bi se unaprijedio život na otocima, a nastao je u suradnji Ministarstva zdravstva i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, pa se evo zahvaljujem na tom projektu i veselim se kad ih pustimo u rad i da povežemo

Ja zahvaljujem i vama i na vašem doprinosu upravo tom projektu i drago mi je da je i moj otok jedan od tih koji će dobiti takav jedan brod Hitne medicinske pomoći, a reći ću i zašto je to nama važno. Mi danas kad govorimo o ljeti i zimi na otoku, evo idemo sada na otok, pa pogledajmo razlike sezonskog života ajmo reći ljetnog i zimskog. Jučer sam evo putovao, puše bura nekih 150-160 km/h, trajekt koji vozi 10 minuta vozi 40 minuta da bi spojio otok sa kopnom. U zimskim mjesecima hitna pomoć jednostavno ne može u svakim uvjetima, posebno u noći samo tako podignuti trajekt i prebaciti bolesnika ili pacijenta na kontinent, pa da ajde nekako dođemo cestom do Rijeke. Sva sreća da imamo višestruko povezane otoke sa dvije linije, pa trajekti to odrađuju, ako ne može na jednoj možda može na drugoj i zaista tu imamo veliku pomoć svih brodara, svaka čast dečkima iz Jadrolinije i iz Rapske plovidbe koji zaista to rade onako dragog srca i pomažu u svakoj situaciji i zaista im treba zahvaliti jer taj posao odrađuju časno na korist svima nama otočanima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik i potpredsjednik ovog doma Ante Sanader,

priobalnog dijela Hrvatske, ali i svih vatrogasaca i članova Gorske službe spašavanja kao dvije žurne službe koje se kako su i moji prethodnici ovdje govorili u pozicijama kad odlaze na intervencije, a onda moraju plaćati trajekt i želili bi da se to usporedi odnosno izjednači sa onim kako vatrogasci imaju i kod autocesta, znači vatrogasci i ove žurne službe kad koriste autocestu onda imaju povlaštenu vožnju odnosno ne naplaćuje im se jer to je ono iz budžeta i prelijevate iz lijeve u desnu ruku, tako da mislim evo državni tajniče i uvaženi da razmislite o tom prijedlogu. Mi ćemo to dati kroz amandman evo ovdje našeg kluba kako je rečeno prethodno da se vatrogasce oslobodi tog prijevoza, da bude isto na kopnu i na moru. Posebno je važno ovo da su vatrogasci to koriste isključivo praktično kad su požari ili neki krizni događaji na otoku, oni otočni vatrogasci oni to koriste ko to tamo može koristiti, možda neko manje vozilo, nekakav kombi, nekad kad imaju prijeć sa otoka na kopno i mislim da je to jedan da je to jedan razuman zahtjev, o tome smo dosta govorili kroz cijeli protekli period odnosno već od onda kad se dogovorilo ili odlučilo i stavilo u Zakon o cestovnom prijevozu da vatrogasci i žurne službe imaju imaju besplatan prijevoz autocestom da se to ona napravi i ovdje. Ali uvijek je bilo rečeno kad se bude mijenjao Zakon o otocima ili o linijskom prijevozu da će se onda o tome razmišljat da će se tada ubaciti. U ovom prijedlogu zakona to nije dobro napravljeno odnosno u prijedlogu zakona je stavljeno samo jedan dio ovog problema i evo mi bi želili amandmanom to u potpunosti uredit na način da se vatrogasce uvažava, da imamo ista prava kao što imaju i vatrogasci na kopnu da tako i vatrogasci na moru i ovo normalno kad su intervencije da onda mi ne moramo ić tamo vadit karte kad prebacujemo vatrogasna vozila sa kopna na otoke i ako dođu vatrogasci iz kontinenta ili iz drugih dijelova Hrvatske pa da onda moraju tamo rješavat pitanje prijevoznih karata jer to je malo besmisleno da se tamo čeka red da bi se kupila karta, a ide se na pomoć u gašenju požara ili nekog drugog kriznog događaja za koji su pozvani vatrogasci i koji idu vatrogasci u pomoć. Znamo da na otocima vatrogasci nema ni velikog broja ljudi, a onda normalno da ne možemo imati takve vatrogasne snage da u tim kriznim stanjima nije potrebno da dođu i vatrogasci s kopna, pa onda već kad dolaze u pomoć da im se onda bar napravi kako je to napravljeno i sa autocestama i kako nam je to obećavano i u razgovoru s ministrom dosta puta i sa premijerom kada se bude mijenjao zakon da će se to uvažit. Evo u tom smislu apeliram na državnog tajnika, ministra, sve vas u ministarstvu odnosno predlagatelja zakona da nam nam to omoguće da uvaže ovaj naš amandman i da na taj način isprave taj jedan nedostatak ili jedno loše rješenje u postojećim zakonima.

Moram napomenuti da je ministarstvo napravilo veliki iskorak i osluhnulo je u prošlom sazivu ovoga Sabora i Vlade RH desetljeće zahtjeva i invalida i Bračkih pupoljaka i djece sa posebnim potrebama oko oslobađanja plaćanja linijskog prijevoza, posebice kada se ide u zdravstvene svrhe na kopno i sa samoga kopna, tako da evo osobno normalno i u ime cijele 10. izborne jedinice, a vjerujem i svih kolega koji su vezani za priobalje znamo što se sve događa na samim otocima kada je požarna sezona tako da je ovo jedan logičan amandman i logičan zahtjev koji vjerujem da ministarstvo uz male izmjene ovoga prijedloga zakona može usvojit. Uz ovaj zakon vjerujem da bi trebalo napravit i neki pravilnik oko prvenstva ulaska samih vozila u trajekte i ostale oblike prijevoza, ali evo puna podrška i vjerujem da će ministarstvo Evo vi ste potvrdili ovo što sam i ja govorio odnosno što vatrogasci, gorska služba i hitne službe traže. Sigurno da je to pozitivno razmišljanje. Ovo što se prava prvenstvenog ulaza tu mi nemamo problema odnosno kad je požar onda oni ljudi koji su odgovorni na trajektima oni to organiziraju, njima se najavi na vrijeme i oni organiziraju vatrogasce tu puštaju sa pravom prednošću prolaza i tu nemamo nekih problema, to ne bi trebalo posebno regulirat, to je regulirano kroz ovo djelovanje intervencijske službe odnosno upotreba zvučnih i svjetlosnih signala koji koriste sve žurne službe i na takav način onda ne bi trebalo dodatno u ovom zakonu to regulirati. Dovoljno je podržat ovaj amandman koji smo dali i on će to riješit ovaj najglavniji dio. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. A sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno govorit poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo želim završno reći još ponešto o ovom zakonu jer smatram da možda nisam u svojoj raspravi pojedinačnoj govorio baš samo o onome što nam je važno unutar tog zakona. Mi znamo da je on 2006. omogućio kabotažu, a da s ovim zakonom sada konačno rješavamo pitanje pravne stečevine EU u dijelu davanja ovlaštenja tj. za obavljanje javne usluge tj. koncesija. Mislim da ćemo s time konačno riješiti i taj … Što se tiče dodjele potpora, ovaj zakon nalaže da se obavlja javna usluga tj. uskladit će se sa Zakonom o dodjeli državnih potpora mislim da tu nemamo određeni problem jer više-manje znamo iz iskustva, a već smo imali ja mislim dva ili tri natječaja baš za sve linije od tada, to su petogodišnji ugovori koji su pokazivali da se u nadmetanju može dogoditi ono što smo i priželjkivali, da na profitabilnim linijama brodari plaćaju državi određenu koncesijsku naknadu njezin fiksni i varijabilni dio, a na neprofitabilnim linijama država subvencionira same brodare. Ja opet ovdje izdvajam ta naša 2 brodara kad govorimo o trajektnom prijevozu Jadroliniju i Rapsku plovidbu, imam malo nekada osjećaj da taj odnos nije jednak prema malom brodaru, to je u ovom slučaju Rapska plovidba i da za njih vrijede jednaka pravila kao i za Jadroliniju koja je, drži 90% ajmo reći pomorskog prometa. Ja znam da mi to ne možemo samo tako ovaj izdvojiti i reći vi ste posebniji, ali evo reći ću jedan primjer same naknade koju plaćaju za privez koja im je uvedena kao obveza. Ona je odmah stvorila problem zato jer plaćate uslugu koju vam netko ne pruža, nažalost. Jadroliniji pruža, ali malom brodaru ne pruža i mora ju jednaku naknadu. Govorim opet o samovolji pojedinaca, nekog ravnatelja lučke uprave koji čini ono što ga je volja. Hoće naknadu nije u stanju osigurati onoga onoga koji će obaviti uslugu. Nije u stanju. U 10 ili 11 sati navečer nema čovjeka koji će doći i privezati trajekt, ali hoće naknadu i dobiva tu naknadu, a onda nije u stanju napraviti osnovne infrastrukturne zahvate da ta luka normalno funkcionira. Znači tu moramo vidjeti na koji način da to funkcionira. Ja nisam protiv toga da se svima jednako gleda i to je u redu, ali da malo se vidi što sa tima, s tim ljudima koji kažem plaćaju uopće se financiraju od strane države ni na koji način, a imaju obveze kao i veliki brodari. Tako da u tom dijelu pozdravljam i ovaj zakon koji tu pokušava napraviti određene ustupke. Postupak javnog nadmetanja kažem na neprofitabilnim linijama ide kroz zakon znači o javnoj nabavi, a profitabilne linije idu po Zakonu o koncesiji. Kad govorimo o novom centralnom informacijskom sustavu to je nešto što će zasigurno biti nadogradnja onog sustava kojeg smo uveli, to su otočne vinjete 2009. godine, nakon toga otočne vinjete postaju otočne iskaznice, posebno za osobu, posebno za automobil i na taj način država uprihodi ako sam negdje vidio jedan znači ne mali prihod, gotovo 3 miliona kuna koliko dobiva gotovo i od samih koncesijskih naknada. Znači otočani izradu svake svoje iskaznice plaćaju, ali ona njima osigurava trajni popust znači prilikom putovanja, jedan puta kažem u danu. Ono što nam je važno u tom dijelu valjda će taj sustav kažem konačno znati što se događa na putovanju jer ima i tu svega, moramo biti, pogotovo u sezoni. I kad bi sve što imamo usklađivali i cestovni prijevoz, mislim da zračni više-manje jest gdje se ne može ne znam što napraviti, da bi imali i više reda. Znači pomorski prijevoz je jedan od primjera na koji način bi trebao funkcionirati sami sustav jednog prijevoza u RH. On se s ovim zakonom dodatno usavršava i dodatno nameće određene obveze i brodarima da budu još bolji i usklađeniji nego što su to bili do sada. I naravno ono što omogućava zadnje, to je ta zelena politika, omogućava nam znači prije svega mogućnosti da brodari dobiju drugačija plovila na alternativne pogone u slijedećih 10-tak godina, a to znači da će moći iskoristiti sredstva iz Nacionalnog programa oporavka i otpornost i da će tu tražiti sigurno jedan veliki dio sufinanciranja da bi oni to mogli ovaj na neki način i ostvariti, a da će na taj način doprinijeti i sebi ali i otočnom stanovništvu i zaštiti okoliša. Zahvaljujem. Hvala. Sad će u ime predlagatelja završno govoriti poštovani državni tajnik Josip Bilaver. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Zahvaljujem svima vama poštovane zastupnice i zastupnici koji ste imali izlaganje rekao bih jednu konstruktivnu raspravu vezano za prijedlog Zakona o prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, a sve u cilju poboljšanja usluge pomorskog prijevoza i prilagođavanja potrebama naših građana posebice našeg otočnog stanovništva. Svima nam je vjerujem u interesu osiguranje i ulaganje u učinkovit rast i razvoj kako pomorskog prometa tako i cjelokupnog hrvatskog pomorstva. Predloženim Zakonom o prijevozu u linijskom povremenom obalnom pomorskom prometu prvenstveno će se uskladiti odredbe vezane uz postupak davanja ovlaštenja za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog značaja s propisima Također, postupci koji se odnose na postupanje prije dodjele potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge kao i postupci javnog nadmetanja za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog značaja uskladit će se sa Zakonom o javnoj nabavi, a postupci javnog nadmetanja za dodjelu koncesija na linijama sa ili bez obveze javne usluge uskladit će se sa Zakonom o koncesijama. Novim se zakonom uvodi centrali informacijski sustav javnog linijskog prijevoza CIS u koji brodari u realnom vremenu prenose podatke o očitanost putnika, karata prilikom ukrcaja putnika i vozila na brod te se detaljnije razrađuju odredbe o obvezama brodara prilikom očitavanja putnih karata kod ukrcaja, iskrcaja što dosadašnjim zakonom nije posebno uređivano. I želim tu naglasiti da nema nekakvog dodatnog nametanja, dodatnih administrativnih opterećenja. Radi se o tome da 3 postojeća odnosno 2 i treći postojeći sustav ćemo zapravo nadograditi i napraviti jedan objedinjeni koji će pružiti dodatnu transparentnost i evidentiranje u realnom vremenu. To evidentiranje putnika u realnom vremenu prilikom ukrcaja na brod od posebne je važnosti za statističko praćenje broja prevezenih putnika s kategorija putnika koji ostvaruju pravo na besplatni ili povlašteni prijevoz radi upravljanja troškovima koji za njih podmiruje država iz svog proračuna. Novim se zakonom jačaju javne ovlasti Agencije za obalni linijski promet uključujući i davanja ovlaštenja agenciji za obavljanje inspekcijskih poslova i nadzora nad izvršenjem Uredbe EU broj 117/2010 i primjene odredbi novog zakona. Donošenjem ovoga zakona će se dopuniti odredbe o računovodstvenom odvajanju i metodologiji računovodstvenog odvajanja te vođenja troškovnog računovodstva na razini broda i posade koji su do sada bile sadržaj podzakonskog akta. Odredbe novog zakona propisuju sadržaj financijskih i nefinancijskih izvještaja koje su brodari koji obavljaju javni linijski prijevoz dužni sastaviti i dostaviti agenciji, specifični su za sektor javnog linijskog prijevoza s obvezom i bez obveze javne usluge, a osobito u pogledu mjera za sprječavanje prekomjerne naknade koja predstavlja zabranjenu državnu potporu. Navedenim zakonom pridonosi se također zelenoj tranziciji s konačnim ciljem očuvanja okoliša kao jedne od glavnih okosnica održivog modela rasta RH. Zastupnik Zekanović je ovdje spomenuo ulaganja u infrastrukturu, pa bi samo napomenuo neke od 32 projekta koji se financiraju samo iz europskih fondova bez nacionalnih sredstava. To su Cres, Crikvenica, Šibenik, propustio je reći da upravo kreće sa izvođenjem radova na terminalu Šibenik, Tkon, Sali, Split, Omiš, Korčula, Dubrovnik, Split, Rab, Pag, Brač, Šolta, znači nema nijedne županije u kojoj se trenutno ne radi, ne rade, ne izvode europski projekti koji se financiraju iz, iz europskih sredstava.

baš upravo brod tipa Tijat, jedan od njih će bit na dubrovačkom području, jedan na šibenskom, jedan na lošinjskom području, te 5 katamarana što nas izuzetno veseli. I također želim napomenuti da i dalje krećemo sa obnovom flote, sa poticanjem naših brodara koji će s ovim zakonom i sa dostupnosti europskih sredstava dobiti na konkurentnosti i dobiti priliku pristupanja i iskorištavanja europskih fondova i zapravo jačanja Hrvatske kao pomorske države. Zahvaljujem.

Hvala g. potpredsjedniče. Uvažen državni tajniče, jako je dobro poznato tko su žurne službe u RH. One su i definirane u Zakonu o civilnoj zaštiti, dakle to su vatrogasci, GSS i Hitna medicinska služba. Hitna medicinska služba se financira iz HZZO-a definiranom cijenom tima bez obzira da li ona radi u Našicama ili radi recimo na Braču. S obzirom da su to velika sredstva koja koštaju sanitetska vozila prijevoz trajektom za kopno, kao što imamo veliki trošak kad dignemo trajekt kojeg moramo platiti iako spašavamo život, to su sredstva koja jako opterećuju zavode za hitnu medicinu koje se nalaze u dalmatinskim i imaju otočno područje. Ja vas lijepo molim da razmislite o tome da se uz vatrogasce, ovo pozdravljam kao mjeru, to treba i uz GSS kao takvi izuzmi i vozila Hitne medicinske službe.

i projekt obnove flote i jako dobru suradnju između lučke kapetanije i službe hitne pomoći, tako da ćemo svakako razmisliti i o tom prijedlogu. U ovom trenutku smatram da najveći problem u financiranju imaju upravo vatrogasci, a i sve ostale službe za vrijeme hitnoće odnosno za vrijeme intervencija imaju besplatan prijevoz. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani zastupnik Ante Bačić. sve gradove i sve otoke i sve luke gdje ministarstvo ulaže, al dosta kolega je baš konkretno spomenulo Split. Pa evo moje pitanje i tj. iskoristio bi ovaj zakon, ali i ovu priliku, da mi evo nešto javno sada kažete oko ulaganja i planova upravo za luku Split. Znamo koliko je ona od značaja i RH, ali i cijelom Jadranu, da ne kažem i Mediteranu. Znamo evo spomenuli smo ovdje i statistiku broja posjetitelja tj. broja i prometa i osoba i automobila, ali i tereta koji prolazi kroz samu luku Split, znamo od kojeg je ona značaja RH. Zadnjih Zadnjih nekoliko godina od samog gata za kruzere sada istočne obale vjerujem da se i radi na rješenju izlaska i ulaska iz same luke, volio bi samo da iskoristite ovu minutu da napomenete vezano za …/Govornik se Dobro, ne treba previše trošit riječi o važnosti luke Split. Što se tiče ulaganja mi već sada ulažemo u luku Split, ja tu pohvaljujem jako dobru suradnju sa ravnateljem Lučke uprave Split. Nedavno je potpisan, mislim da je trenutno već i u izvođenju projekt u luci Split vrijedan preko 25 milijuna kuna. O važnosti Splita govori činjenica da je jedan od dva projekta, a oba su iz Splitsko-dalmatinske županija koji se tiču luka, jedan je luka na Bol na Braču, drugi je terminal luke Split, se financiraju iz NPOO-a i za to su i za to su osigurana sredstva. Međutim, znam da je i u realizaciji izrada dokumentacije za izmještanje luke Split u sjevernu luku. On je nedavno, ovo ljeto je proglašen strateškim projektom. Vlada RH stoji iza tog projekta i mi ćemo svakako pomoći svim projektima koji dođu iz Splita. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Borić. Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, još jedanput pitanje ima li mogućnosti da ministarstvo stane na kraj samovolji tog jednog pojedinca koji otok Rab drži u neizvjesnosti tj. ne čini ništa već 9.g. otkad je otvorena luka. Znači još jedanput govorim, nemamo javni wc, ima prostora koliko hoće, novac nikad nije bio problem. Rapska plovidba kao brodar mu godišnje uplati 2 milijuna kuna obveze, on to troši kako želi, nije u stanju izgraditi jednu sigurnosnu rampu za plovidbu tokom bure jer taj trajekt jednostavno ne može pristat i ne možemo riješiti pitanje koje je najvažnije za sve nas tamo da imamo normalne higijenske uvjete putovanja. Tamo je milijun putnika i 250.000 vozila, nitko mu ne može stat na kraj, saborski odbor je pokušao ništa, znači sabor ništa, ministri nitko, znači župan, ne znam tko, jednostavno nas taj čovjek dovodi do ludila i jednostavno ne znamo što da radimo, on opet ništa ne radi, a cijelo vrijeme uzima novce koji mu pripadaju po zakonu i nije u stanju napraviti osnovne stvari, dokumentaciju. Da li ministarstvo to može preuzeti na sebe ako nema drugih Županija odnosno institucija o kojoj vi govorite je osnivač županija Ličko-senjska, prema tome ona putem upravnog vijeća ima najveću odgovornost u tom procesu. Mi smo upoznati s tim problema i nekoliko puta smo se stavili na raspolaganje da to tako kolokvijalno kažem i ponudili smo sredstva upravo iz svih dostupnih europskih, ali i nacionalnih sredstava smo se ponudili za pomoć. Ja se evo toplo nadam da će nam županijska lučka uprava doći sa gotovim projektima. Neke stvari ćemo rješavati i sa novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, primjerice privez i odvez koji ste spomenuli, znamo i za taj problem koji je, koji tišti Rapsku plovidbu, ali evo do tada

omogućiti realizacija druge tranše plaćanja sredstava za NPOO. U tom smislu ste spominjali tu digitalnu tranziciju na način da bi se omogućilo brodarima nabavku električnih brodova s jedne strane zbog zaštite morskog okoliša. Koliko sam imao informaciju od Agencije za, za plovidbu, našu agenciju u Splitu, predviđena je izgradnja 3 broda, jedan za Elafite, drugi za, za šibenske otoke, a treći je bio planiran ne znam za koju,

Uz ova dva područja to je treće lošinjsko područje plus 5 katamarana. Uvjet da ih isfinanciramo iz europskih sredstava su da oni budu u 100%-tnom iznosu na alternativan pogon, sad hoće li to biti ili vodik ili baterije o tome bi trebala dat riječ struka i oni koji se time bave. Inače tražimo model koji bi bio najbolji, nije isključen ni model i razgovaramo o tome da upravo Agencija za obalni linijski promet bude nositelj tog projekta putem kojega će se korisnicama tih linija dodijeliti brodovi na korištenje. **Reiner, Željko Poštovani državni tajniče, pa evo molila bih da prokomentirate ili da date malo bolje objašnjenje vezano za zabrinutost brodara koje sam i ranije spomenula vezano za obvezu ulaganja u u novogradnju i općenito za poboljšanje i modernizaciju flote. Sami brodari naravno pozdravljaju takav jedan prijedlog, ali kao što sam rekla znači doći će do nekakvog međuprostora gdje oni neće bit spremni se prilagodit, ostat će jedan dio ovaj i zapravo trebaju i dosta i vremena, pa evo malo bi volila da više to prokomentirate. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Bilaver, Josip (HDZ)** Zahvaljujem na pitanju. Važna stvar je da se nijedan brodar natjecatelj neće biti isključen iz procesa natjecanja zbog toga što nema novi brod. Ovim poticajem i ovim zakonom mi želimo poslati poruku da RH mora ić u korak s vremenom. Mi smo kao članica EU, a i kao članica UN-a preuzeli određene obveze bih rekao za prelazak na neutralno gospodarstvo. Nama je cilj da emisija što prije dođe na, emisija CO2 na nulu. Prema tome, jedan od najvećih zagađivača je upravo sektor prometa i na ovaj način smo htjeli poslat poruku, a otvaranjem europskih fondova dajemo i dodatan poticaj i pomoć našim brodarima da krenu u obnovu flote i stari brodova koje imaju da krenu na obnovljive izvore energije na pogone, a i oni koji kupuju da razmišljaju upravo o tim novim brodovima na obnovljive, obnovljive alternativne pogone. Zahvaljujem. Ja isto dijelim zabrinutost kolege Ante Bačića u vezi stanja u gradu Splitu i meni je potpuno jasno koliki prioritet se tome daje kad je ministar morao u kampanji sjest u Renault 4 da bi sve ovoga probleme u Splitu adresirao i nije uspjelo, tako da slijedeći put neka sjedne u Renault 5, možda bude, možda taj napredak bude bolji. A za ovo što je rekao g. Borić, imam ja rješenje, da se naselje u kojem se na kopnu nalazi ovaj trajektno pristanište pripoji gradu Rabu i Primorsko-goranskoj županiji i onda ćemo zajedničkim snagama naše i vaše vlasti ovoga riješiti, riješiti i taj problem. Zahvaljujem. Kolega Bačić je digao povredu Poslovnika, u čem je za Isusa Boga… **Bačić, kolega Bauk svakodnevno se vozi ovaj trajektnom lukom. Ja moram samo naglasit tu malu nepravdu, sve što on vidi i što se izgradilo u trajektnoj luci smo napravili mi, a nije napravio on. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Bačić, molim vas dosta s takvim glupostima i takvim lažnim povredama Poslovnika. Naravno da dobivate opomenu i stvarno nemam živaca moram priznati u 5 i 15 da se na taj način komuniciramo. Ovaj poštovana zastupnica Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, ja ću se vratiti možda malo na temu luka. Dakle, ono što je važno, važno za otoke je ta mogućnost prometne povezanosti. Da bi ta prometna povezanost mogla bit kvalitetna važne su nam i luke. Mi imamo neke luke koje su, dakle znamo da smo državnog značaja, županijskog, lokalnog i sve ostalog i znamo tko je nadležan za koje. Ono što imamo neke luke koje su još od doba Austro-Ugarske, pa se sad rekonstruiraju i dograđuju. dakle vi imate određeno iskustvo iz ministarstva i znate određene podatke, mene zanima koliko je još tih luka koje je nadležnost države odnosno županije ove za lokalnog ne možete znat, ali pretpostavljam da ovo znate, koliko još tih luka mi trebamo dovesti na nekakvu pristojnu razinu da bi mogli osigurat ono što u ovom zakonu govorimo. Mi u ovom zakonu govorimo o prometu, možemo mi, papir može trpiti svašta ako pojedini brodovi nemaju gdje doći i nisu osigurani uvjeti da dođu. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Spomenuli ste Austro-Ugarsku, pa evo često se u zadnje vrijeme kaže da se ovoliko obnova i ulaganja u luke nije radilo od cara Franje Josipa. Ja moram reći da je, zapravo temelj je te obnove i ulaganja u luke još su postavljeni za vrijeme dok je bio državni tajnik g. Bačić u Ministarstvu prometa, omogućeno je nama upravo članstvom u EU intenzivno ulaganje i ono sada iznosi preko milijardu kuna u ovom trenutku. Radi se o 32 projekta i oni su svi financirani iz postojećeg sadašnjeg još još uvijek operativnog fonda konkurentnosti i kohezija. Na svu sreću mi u slijedećem razdoblju ne samo da ćemo imati mogućnost obnove dodatnih svega nekoliko luka koje su ostale neobnovljene nego čak ulaganje i u komunalne vezove jer znamo da naše otočane i sve one koji žive u primorskim mjestima jako tišti taj problem komunalnih vezova. **Reiner, Hvala g. potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, ja sam pokušao kroz pojedinačnu raspravu ukazat na jedan problem nejednakosti ovog stanja na autocestama i po brodskom prijevozu. Nisam razumio, malo sam izlazio, ulazio, jel vi to podržavate, kakvi je vaš stav po tome, hoćete vi podržat naš amandman, vatrogasce? Što se tiče Ministarstva mora, prometa i infrastrukture tu vam izražavamo punu potporu, toj inicijativi i amandmanu i vjerujem da će na sjednici vlade također biti jednoglasno usvojeno takav, takav amandman.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, nakon svih ovih mojih prethodnih

u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govoriti poštovana zastupnica Marina Opačak Bilić. Izvolite.

Sljedeći klub zastupnika bit će onaj SDP-a, a govorit će poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala.